Kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Pred nama je - Konačni prijedlog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, drugo čitanje, P.Z. br. 612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 Hvala vam lijepo. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, predlažemo donošenje novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama iz razloga što je potrebno našu regulativu u ovom području uskladiti s Konvencijom o zaštiti ljudskih prava, Konvencijom o zaštiti o pravima osoba sa invaliditetom, vrlo važno sa praksom Europskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim smjernicama. Potrebno je izvršiti usklađivanje sa Zakonom o kaznenom postupku i sa potrebama prakse. U ovom zakonu smo na drugačiji način definirali temeljene pojmove. Sada razlikujemo duševnu smetnju i teže duševnu smetnju za razliku od prethodnog definiranja osobe osobe sa duševnim smetnjama, dakle prelazimo iz tog subjektivnog u objektivnu kategorizaciju jer definicija duševne smetnje i teže duševne smetnje predstavlja usklađivanje sa međunarodno priznatim klasifikacijama mentalnih poremećaja. Isto tako psihijatrijska dijagnoza je dijagnoza koja mora biti utemeljena na važećim međunarodno priznatim klasifikacijama mentalnih poremećaja. U odnosu na prava i na postupanje prema osobama sa duševnim smetnjama uvodimo novinu koja se odnosi na pravo na glasovanje za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi. Što se tiče radne terapije, osobe sa duševnim smetnjama provode terapiju dobrovoljno, ako je ona propisana programom liječenja i ni na koji način ne smije obuhvaćati zadatke medicinskog osoblja. Što se tiče mjera prisile, propisano je načelo proporcionalnosti vezano za vrijeme trajanja prisile, načelo deeskalacije, odnosno primjene neprisilnih mjera ukoliko je to moguće, pojačavamo kontrolu nad primjenom prisilnih mjera i zaštite osoba sa duševnim smetnjama u smislu da je psihijatrijska ustanova obvezna izvijestiti povjerenstvo o primjerni mjera prisile i to dva puta godišnje, a u odnosu na dijete svaki puta. Ako se radi o smještaju bez pristanka uvodimo obvezu da se o tome izvijesti i pravobraniteljica za invaliditet. Skratili smo vrijeme prisilnog zadržavanja u psihijatrijskoj ustanovi sa 72 na 48 sati. Značajnu novinu uvodimo u smislu obveznog održavanja rasprave u prostoriji psihijatrijske ustanove, a to sa ciljem da se osigura pravo osobe s duševnim smetnjama da sudjeluje u sudskom postupku u kojem se odlučuje o njezinom temeljnom pravu i da sudac, odnosno nadležni sudac koji odlučuje o tome ima i osobni kontakt sa osobom. Uveli smo i specijalizaciju sudaca koji će postupati u ovim predmetima u smislu da će ih imenovati Vrhovni sud na vrijeme od 5 godina. Sudac nije vezan vještačenjem, odnosno zaključcima iz vještačenja nego može propitkivati i utvrđenje tih činjenica i daje mu se dakle veća aktivna uloga. Novi stari institut koji uvodimo u zakon je psihijatrijsko liječenje na slobodi neubrojive osobe, ako je za otklanjanje opasnosti od ponovnog počinjenja kaznenog djela dostatno liječenje na slobodi. Ovo činimo sa ciljem da se ove osobe rehabilitiraju i resocijaliziraju, ali isto tako i da damo značaj mogućnosti deinstitucionalne skrbi za takve osobe i da spriječimo njihovu socijalnu izolaciju. Posebnu pozornost posvetili smo pravima djece sa duševnim smetnjama u smislu da smo pojačali pozornost koja je potrebna u postupanju prema njima. Ako je riječ o prekršajima koji su u tom postupanju počinjeni, odredili smo kazne u dvostrukom iznosu. Postojeću obvezu da se smještaj djece sa duševnim smetnjama vrši u odvojenim odjelima, učinili smo još jačom u smislu da je ministar nadležan za poslove zdravlja dužan donijeti listu psihijatrijskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba. Novina u zakonu je i obvezujuća izjava, to je novo rješenje na tragu članka 2. UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a usporedili smo se i sa rješenjima drugih država. Dakle, svatko od nas, svaka osoba može unaprijed, a za slučaj da se naše zdravstveno stanje pogorša ovlastiti osobu od povjerenja koja će umjesto nas dati ili uskratiti pristanak za pojedine medicinske postupke, onda kada mi to više nećemo moći odlučivati. izbjegavamo nepotrebno stavljanje pod skrbništvo osoba, samo radi potreba liječenja i radi se dakle o anticipiranim izjavama. Novina je i određivanje postupanja, odnosno novina vezana za Povjerenstvo za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u smislu da ono više nije osnovano pri Ministarstvu zdravlja, nego pri Ministarstvu pravosuđa, a upravo zato da bi dali naglasak na zaštitu temeljnih ljudskih prava i da se zapravo radi o odlučivanju o temeljnim ljudskim pravima. U odnosu na tekst prijedloga koji je bio u prvom čitanju izvršene su određene izmjene. Dakle, dodatno je propisano da pristanak na poseban medicinski i biomedicinski postupak, odnosno istraživanje ne može dati niti osoba od povjerenja u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Podaci iz medicinske dokumentacije osoba sa duševnim smetnjama mogu biti dostavljeni i sudu, ali i Državnom odvjetništvu a to je sukladno novim kazneno-pravnim procesnim ovlastima državnog odvjetnika. Ne mogu se koristiti one izjave koje je dala osoba sa duševnim smetnjama, a odnose se na počinjenje nekog kaznenog djela u istrazi kao dokaz. Vremenski je ograničen prisilni smještaj neubrojive osobe ako je došlo do pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja i to trajanje je do jedne godine. Propisano je da psihijatrijska ustanova može sudu predložiti otpust neubrojive osobe ili zamjenu njezinog prisilnog smještaja psihijatrijskim liječenjem na slobodi uvijek kada smatra da je to potrebno s obzirom na promjenu zdravstvenog stanja neubrojive osobe, a neubrojivoj osobi, njezinom zakonskom zastupniku i odvjetniku je dana mogućnost da podnesu i prijedlog da se zamijeni prisilni smještaj liječenjem na slobodi. U odnosu na prijedlog za produženje prisilnog smještaja ili produženje psihijatrijskog liječenja na slobodi dano je više mogućnosti nadležnom sudu u određivanju trajanja prisilnog smještaja, odnosno psihijatrijskog liječenja na slobodi. Ograničeno je vremensko trajanje prisilnog liječenja neubrojive osobe na slobodi. Ono može sada trajati do jedne godine. Propisano je da se u Povjerenstvu za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama može predložiti da se ispita primjena mjera prisile i u tu svrhu povjerenstvu se mogu obratiti i osobe od povjerenja i zakonski zastupnik. Prošireni krug ovlaštenika koji osim osobe sa duševnim smetnjama mogu zatražiti da psihijatrijska ustanova o primjeni mjera prisile obavijesti nadležni sud. To je sada pravo dano i osobi od povjerenja i zakonskom zastupniku. Propisano je i da obvezujuća izjava postaje pravovaljana ako je sastavljena u obliku javnobilježničkog akta. U obliku javnobilježničkog akta trebala bi biti sastavljena i izjava o opozivu. U prekršajnim odredbama prepolovili smo maksimume novčanih kazni. To je bilo potrebno imajući u vidu financijska sredstva kojima raspolažu psihijatrijske ustanove, a kako bi osigurali njihovo redovito poslovanje. I ono zadnje prolongirali bi vrijeme stupanja na snagu ovoga zakona do 1. siječnja 2015. godine budući da je ovo novi zakon. On zahtijeva brojne podzakonska podzakonska uređenja, a isto tako ono čime smo sad posvećeni, čime se intenzivno bavimo i dodatnu odgovarajuću edukaciju kako bi primjena ovog zakona bila onakva kakvu želimo, a dakle sukladna zaštiti temeljnih prava svih građana, dakle i građana sa duševnim smetnjama. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjenice ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Nada Murganić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, cijenjene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice iznijet ću u ime kluba neka naša razmišljanja vezana za ovaj zakon o onim dijelovima o kojima se apsolutno slažemo i o onim dijelovima koje želimo promijeniti i u svrhu toga smo predložili i amandmane. Republika Hrvatska sa svojom dugogodišnjom tradicijom liječenja i zaštiti prava oboljelih osoba sa duševnim smetnjama svrstava se u zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba sa duševnim smetnjama i sigurno ovakav zakon namjera je predlagatelja, vjerujem svih nas da u tome i dalje prednjačimo. No, često to nije dovoljno jer i nepridržavanje zakona i nepostojanje svijesti o potrebi primjene zakona zna dovesti do činjenice zakonitosti prava osoba sa duševnim smetnjama na što se onda u medijima o tome govori i javnost je za to izrazito senzibilizirana. Predloženi Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama kao što je predlagateljica, odnosno zamjenica istakla usklađen je sa Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda Konvencijom o zaštiti prava i dostojanstva ljudskog bića i uostalom da ne nabrajam sa svim onim dokumentima kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a postojeći zakon od '97. koji je imao nekoliko izmjena, zadnja je bila 2002. trebalo je uskladiti i sa nacionalnim propisima prvenstveno sa Zakonom o kaznenom postupku. Ovaj predloženi zakon dobro je da jača kontrolne mehanizme. Namjera je da se s time i spriječi eventualna zloupotreba, eventualni propusti koji se najčešće događaju i kod liječenja i kod smještaja osoba sa duševnim smetnjama u psihijatrijske ili neke slične ustanove i institucije. Samim time da bi to moglo se i sprovesti ima mnogo novih odredbi, novih instituta. Uključuju se i dodatni stručni radnici, ustanove i institucije, a sve sa ciljem da se zaista omogući osobama sa duševnim smetnjama ljudska prava bez obzira kako poneki puta naročito u prošlosti se o tome razmišljalo. Neke novine u zakonu treba posebno razmotriti i mislimo da ih možda treba i poboljšati i sa amandmanom koji smo predložili i promijeniti. osoba sa duševnim smetnjama je poznato moguć kao dobrovoljni smještaj u neku ustanovu ili bolnicu, mora biti pisani, a novina je smještaj bez pristanka kao jedna od mogućnosti i da u ime osobe sa duševnom smetnjom taj pristanak potpiše osoba od povjerenja. To je dakle potpuno novi institut uveden u skladu i s Obiteljskim zakonom o kojem smo prošli puta razgovarali ili zakonski skrbnik. Da tu isto tako ne bi bilo zlouporabe doveden je dodatni mehanizam zaštite da se za to obavijesti pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom i ako se tu ukaže bilo kakva sumnja u opravdanost takvog smještaja obavještava se nadležni sud. Međutim, smatramo da kod imenovanja osoba od povjerenja kao prevenciju trebalo bi uključiti svakako centar za socijalnu skrb i to u onom dijelu kod provjere da li je izbor osobe od povjerenja dobro odabran. Također, i kod prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja uvedene su novine i smanjeni su naročito rokovi za utvrđivanja opravdanosti prisilnog zadržavanja. Ono što treba voditi računa da je to sve skupa jako dobro i kvalitetno zamišljeno ako će se i provoditi. Naime, mnogi i dobri zakonski propisi padaju na provedbi. A zašto to ističem? Zato što je da bi se sve to provelo, dakle skraćeni rokovi, da bi se pravodobno obavijestio sud, da bi se za sudske rasprave pripremila kvalitetna i dobra medicinska dokumentacija koju je potrebno neprestano voditi i koja je ustvari odraz tretmana za sve to skupa treba imati vremena i treba imati dovoljno kadrova. Ono što je dobro, ali o tome isto treba voditi računa, da ne bi bilo prazno slovo na papiru, o svemu se obavještava o svim postupcima zadržana osoba, osoba od povjerenja, zakonski zastupnik itd. Novina je i da su veće ovlasti suca. Da se sudski proces može vezano za odnosno odlučivanje da li će ostati osoba sa duševnim smetnjama u daljnjem smještaju može se voditi ne samo u prostorijama suda nego i ustanova i da može se imenovati i kao pravni zastupnik, odvjetnik osobi sa duševnim smetnjama. Imenuju se od strane Vrhovnog suda suci koji bi trebali biti specijalisti za forenzičnu psihijatriju. Da li imamo dovoljno takvih sudaca, da li ćemo imati dovoljno sredstava i dovoljno vremena da sve te kadrove izeduciramo, dakle i to je ono pitanje koje se vrlo često govori o mogućnosti provedbe zakona. Svakako da ako ga izglasamo da ćemo to morati provoditi, ali upozoravamo da smo možda neki puta nametnuli puno obaveza koje će možda samo koristiti radi zahtjeva odnosno traženja nekakvih pravnih praznina. Ono što se vrlo često u javnosti, naročito u raspravama kod zainteresirane stručne javnosti, pojavljivalo kao problem, da li se sada po ovom zakonu prilazi na tzv. socijalnom pristupu ili se odnosno da li se napušta tzv. medicinski pristup osobama sa duševnim smetnjama. Mislim da je neophodno da postoji jedan i drugi pristup, pogotovo što se u različitim fazama i bolesti i njihovog stanja uostalom i života je neophodno da poneki puta taj medicinski pristup prevladava pogotovo ako su bolesti u nekakvoj akutnoj fazi. A kada osoba sa duševnim smetnjama sa svojom dijagnozom godinama kao sa kroničnom kao sa kroničnom dijagnozom živi to je onda potreban taj socijalni pristup gdje će se prema njihovim preostalim sposobnostima, a ne u skladu sa bolesti i ograničavajućim djelovanjem te bolesti omogućavati njegovo aktivno sudjelovanje u radnom u radnom procesu, općenito u svim životnim procesima odnosno svakodnevnim životnim aktivnostima. Ono što treba posebno naglasiti to je bilo doduše i u starom Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama kao novina se posebno naglašava to je u kaznenom postupku prisilni smještaj neubrojive osobe na 6 mjeseci. Mislimo da je to izuzetno osjetljiva odredba i da kao mjera resocijalizacije, rehabilitacije i deinstitucionalizacije je i vrlo zahtjevna za društvenu zajednicu. Kod takve mjere potreban je stalni nadzor i liječnika i psihijatra i od osobe koja je dala anticipiranu izjavu ili ili zakonskog zastupnika, općenito suradnja i obitelji, uže i šire zajednice … tada vrlo često ako to izostane znade se dogoditi ponavljanje nekakvog kaznenog djela koje onda ima vrlo teške i drastične razmjere. Ono što je novina to je primjena fizičke sile koja se već u samom nazivu mijenja u formulaciju mjere prisile. Novina je da su mjere prisile se primjenjuju samo u slučaju procjene opasnosti od ugrožavanja zdravlja i života same osobe sa duševnim smetnjama ili njegove okoline. I izostavljeno je oštećenja ili uništenja imovine što smatramo da nije dobro iz razloga što nasilno uništavanje imovine je vrlo agresivan čin. Vi znate da to kada se dogodi osoba uglavnom ima tada, i da tako kažemo teške promjene u svome zdravstvenome stanju i vrlo je teško procijeniti kada je ta granica, kad će njegovo stanje u agresiji ugroziti zdravlje i život ili će samo to ostati na uništavanju imovine. Dakle, vrlo teško je znati kada će razbijanje nekakvog velikog predmeta oštetiti njega ili onoga ko se sa njime nalazi u sobi. A ono što mislim, da isto tako nije nevažno, mislim da osobnu imovinu svake osobe, posebno osobe sa duševnim smetnjama također treba zaštiti iz razloga što su upravo te osobe vrlo slabog materijalnog stanja zbog svoje bolesti, vrlo često su izdvojene izdvojene iz svijeta rada, a devastiranje baš ako hoćemo i njihovog stana vrlo često dovodi u pitanje kada će se i gdje će se nakon dugotrajnog boravka u institucijama i bolnicama imati gdje vratiti. Mislim da su i jedan i drugi razlog vrlo vrlo značajan da se uvrste i taj amandman u zakon. mislimo da neki puta i kontrola slobode, pogotovo ako je u službi zaštite same osobe, dakle ograničavanje te slobode može svakako koristiti. Također, amandman smo predložili i kod instituta koji se uvodi, da svaka osoba unaprijed u očekivanju pogoršanja svoga zdravlja može odrediti osobu od povjerenja, ona je već spominjana, razumijem/… izjava kod smještaja bez pristanka. Ona ima vrlo jaku ulogu, ona ima prednost čak i pred odlukom zakonskog zastupnika i mislimo da je preventivno vrlo važno da se i na neki način provjeri provjeri sposobnost, odnosno dobrog odabira te osobe od povjerenja da li je, će zaista moći zastupati u pravom smislu interese osobe sa duševnim smetnjama poneki puta možda zbog ili subjektivnih ili objektivnih razloga, zbog bolesti njihova odluka ne bi možda bila i odgovarajuća. Mislim da tu centar za socijalnu skrb ima i načina, i znanja i stručnosti da provjeri da li je taj odabir u interesu interesu osobe sa duševnim smetnjama. Svakako da treba naglasiti da je upravo kod takovih osoba tajnost medicinske dokumentacije, i zaštita osobnih podataka vrlo značajno, međutim to se često i zloupotrebljava, da tako kažem te informacije vrlo negativno i vrlo loše znaju odjeknuti kada cure iz tih medicinskih dokumenata i dobro je da je to u zakonu svakako i spomenuto. Nama nije samo obaveza da donesemo dobre zakone, nama je obaveza i da stvorimo preduvjete za njegovo donošenje. Ovaj zakon je zaista zahtjevan, taj zakon ima još jedan zadatak da bude i provediv. Međutim, zbog toga što imamo iskustva da sve mjere recesijske uglavnom krenu od onih koji su najslabiji. Ovdje je liječenje vrlo zahtjevno, ovdje treba jako puno i psihijatara, vidimo da je i njihove su obaveze sve veće baš u provođenju ovoga zakona. Potrebne su dodatne edukacije ne samo sudaca, nego i ostalih stručnih radnika, socijalnih radnika, defektologa i mnogih drugih. Da li za to imamo novaca i da li imamo volje da to sve skupa i izvidimo? Također, moramo voditi računa da se javljaju novi psihički poremećaji, zbog novih društvenih kretanja javljaju se i PTSP, ima sve više ovisnosti o alkoholu, poremećaju prehrane, droge, mnogočega i mislim da će ovaj zakon imati zaista puno, vrlo često vrlo često će biti u upotrebi. I ono za kraj da kažem, da vrlo često deinstitucionalizacija spominjana je, neophodna. Neoprostivo je da osobe sa duševnim smetnjama godinama borave u psihijatrijskim ustanovama, ali treba voditi računa da jako puno treba uložiti u pripremu da se oni imaju gdje vratiti, da njihov život treba sada voditi, kontrolirati jako puno stručnjaka i da je na nama svima ta obaveza. Dakle, dok se ne stvore ti preduvjeti da se oni vrate u svakodnevan život, u svakodnevan rad sa svim svojim odgovornostima i obavezama moramo još uvijek ih liječiti i voditi računa o dobrim ustanovama u kojima još uvijek jesu. **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme. Hvala. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, Melita Mulić. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče. Kolegica Murganić, u ime kluba HDZ-a rekla da naš zadatak nije samo donijeti dobre zakone već da zapravo trebamo voditi računa i o njihovoj mogućnosti dobre primjene odnosno o osiguranju primjene ovih zakonskih prijedloga, a onda je isto tako govorila o amandmanima koje će

određenih ustanova za koje tvrdite da su inače kadrovski podkapacitirane ili insuficijentne kada govorimo o nekim drugim zakonskim rješenjima. Pa tako recimo predlažete da centar za socijalnu skrb vrši i procjenu sposobnosti predložene osobe od povjerenja za članak 70., a već u članku 72. jasno vam piše da je psihijatrijska ustanova koja je kapacitirana, dakle koja ima stručnjaka, specijaliste, psihijatre i neuropsihijatre dužna ukoliko vidi da osoba koja je od povjerenja imenovana ne odgovara, dužna obavijestiti centar za socijalnu skrb koji to pak prosljeđuje nadležnom sudu i pokreće se postupak procedure opoziva. Dakle, naprosto mislim da nema potrebe da dodatno opterećujemo centre za socijalnu skrb koji i tako imaju dovoljno zadataka sukladno svim ostalim zakonima. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, izvolite, kolegice Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Gledajte, ja kada sam se pripremala i čitala sam sada konačni prijedlog zakona onda sam vidjela da nažalost i moja diskusija i svih nas i kod prvog čitanja i uvijek i kod drugog isto zato što se nikada, ama baš nikada ništa, pogotovo ne od strane kluba HDZ-a usvoji. Mi smo te amandmane predložili, ja znam da postoji velika vjerojatnost da se ne usvoji, međutim baš ovo što ste sada naglasili, vjerujte mi mislim da upravo zato što će centar za socijalnu skrb imati jednostavniji posao ako procijeni unaprijed psihofizičke sposobnosti i neke moralne ili etičke vrijednosti osobe koja će zastupati neku osobu sa duševnim smetnjama i upravo baš zbog toga ako to i nije dobar odabir svejedno završiti kod njih, a poznavajuči i po prilici posao centara za socijalni rad, a i inače po prilici i da tako kažem stranke s kojima centri rade, a i osobe po prilici struke s kojima sam se bavila do sada, smatram da će bolje prevenirati, bolje u dogovoru sa stručnim radnicima osoba sa duševnom smetnjom izabrati svoga, da tako kažem, osobu od povjerenja ili zakonskog zastupnika. I uvijek je to bolje prevenirati, baš upravo da se tim centrima prije prije svega dade na važnosti, a ne da onda reagiraju na puno, puno teži način pa da se nešto zakomplicira. A ja sam vidjela taj članak U ime Kluba zastupnika SDP-a, Melita Mulić. Izvolite. Ja ću podsjetiti da u prvom čitanju je ovaj zakon bio na raspravi u četiri odbora od kojih se ni jedan nije proglasio matičnim odborom nego su bila nadležna radna tijela, tako i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo, Odbor za pravosuđe i naravno Odbor za zakonodavstvo. U drugom čitanju Vlada je usvojila sve primjedbe Odbora za zakonodavstvo, dakle u drugom čitanju zakon jeste nomotehnički normativno puno bolje uređen i usvojila je dio amandmana, odnosno prijedloga koje je dao Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, naravno, i temelju sugestija koje su dale pravobraniteljica pučka te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. I ono što bih željela reći u ime kluba SDP-a i ono što bih se željela osvrnuti, osvrnut ću se upravo sa ovog ljudsko-pravaškog aspekta odnosno jedne nove paradigme koju ovaj zakon uvodi u pristupu i obrađivanju ove problematike. Sama zamjenica ministra je odmah u uvodu rekla da potreba donošenja ovog zakona proizlazi iz potrebe usklađivanja sa više međunarodnih konvencija, sa praksom Europskog suda za ljudska prava sa različitim preporukama Vijeća Europe kao krovne organizacije za ljudska prava i naravno da je potrebno ovaj zakon uskladiti sa Zakonom o kaznenom Ja ću podsjetiti da i u prvom čitanju, a i u drugom čitanju je bila provedena široka rasprava i da smo upravo opsežnim i sinergijskim radom medicinskih i pravosudnih stručnjaka državnih službenika, ali i predstavnika civilnog društva jer je predstavnik udruge 'Sjaj' bio od početka uključen u prijedlog prijedlog izvedbe ovog zakona, donijeli jedan znatno kvalitetniji zakon od prethodnog i da smo dobili prijedlog suvremenog zakona kojim se kako sam već rekla težište pristupa osobama s duševnim smetnjama s medicinskog aspekta premješta na zaštitu ljudskih prava i da ovaj prijedlog zakona na pravi način balansira između javne sigurnosti, zaštite zdravlja i osiguranja prava osoba s duševnim smetnjama. upravo s ovog aspekta one novine i poboljšanja koje je prijedlog zakona donio u prvom čitanju samo ću podsjetiti da su zakonskim prijedlogom propisani dodatni oblici zaštite prava na slobodu i koji se očitavaju upravo kod skraćenja … vremena prisilnog smještaja. Da su tu procesna poboljšanja u vidu propisane specijalizacije sudaca županijskih sudova koji odlučuju o postupcima prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijske ustanove koje osiguravamo na psihijatrijsko liječenje. Da se prijedlogom zakona osigurava korištenje niza prava osobama s duševnim smetnjama između ostalog aktivnog biračkog prava. Da se zabranjuju postupci psihokirurgije i kastracije te da su uvjeti za određivanje … liječenja koji se … u Hrvatskoj provodi u dvije institucije, dakle to zabranjuje, a ujedno se dakle proširuju uvjeti za provođenje biomedicinskih istraživanja. Da su konačnim prijedlogom zakona poboljšane odredbe koje se odnose na sudjelovanje osoba s društvenim smetnjama u postupku na način da je obvezno njihovo prisustvovanje na raspravi i da se te rasprave trebaju održavati u psihijatrijskim ustanovama, a ne na sudovima kao što je to do sada bila uobičajena praksa i naravno o tome je govorila i prethodnica da uvodimo psihijatrijsko liječenje neubrojivih osoba na slobodi. Dakle, prijedlog zakona poboljšava zaštitu prava na slobodu te svojim odredbama pojačava važnost rehabilitacije i resocijalizacije te standardizira ono područje koje je do sada imalo različitu i vrlo neujednačenu praksu od različitih bolnica bolnica u Hrvatskoj, a to je zapravo da ministar zdravlja ima donijeti pravilnik kojim se uređuju mjere prisilne i neprisilne mjere. Nakon prvog čitanja ovaj konačni prijedlog zakona u određenim područjima, dakle osim onih nomotehničkih poboljšanja donosi i supstantivna poboljšanja jer su uvažene sugestije nadležnih odbora i tako se recimo osobama sa duševnim smetnjama dodatno zaštićuje jer se i medicinska dokumentacija i izjave koje su u njoj, a odnose se na počinjenje nekog kaznenog djela u sudskom postupku ne mogu koristiti kao dokazni materijal, a jednako tako se i vremenski ograničava trajanje i liječenje neubrojivih osoba na slobodi odnosno na prisilnom smještaju. A kako bi se poboljšalo njihovo zdravstveno stanje u odnosu ukoliko se vidi da dotadašnji tretman ne donosi poboljšanja i ukoliko to izaziva sigurnosne posljedice za okolinu i u tom smislu kako sam rekla uvodno mislim da se postiže pravni balans između javnog zdravlja i javne sigurnosti i zaštite osobnih prava osoba s duševnim smetnjama. Jedina zamjerka koju imam jesu odnosi se na prekršajne odredbe u pojašnjenju. U drugom čitanju su smanjeni iznosi prekršajnih odredaba koje su regulirane u članku 77. Pojašnjenje jeste da psihijatrijske ustanove koje su zadužene za provedbe provedbe ovog zakona nemaju financijski dostane mogućnosti, ali još uvijek smatram da se pojedine stavke ne mogu jednako sankcionirati. Tako recimo ukoliko izričito zabranjujemo kastraciju ili psihokirurgiju onda se to ne može sankcionirati od 20 do 200 tisuća kuna jednako kao i neadekvatno vođena medicinska dokumentacija ili propust određene uopće nemam intenciju umanjivanja vrijednosti i važnosti ovih drugih odredaba koje regulira članak 77. I postoji još jedan problem koji mislim da se može amandmanski riješiti, to je članak 62.gdje kaže da mjere prisile određuje doktor psihijatrije, prisile određuje doktor psihijatrije, ukoliko njega nema doktor medicine te medicinska sestra i drugo medicinsko osoblje. Ja ne znam koje je to drugo medicinsko osoblje, mislim da bi bilo dovoljno napisati da su to medicinska sestra ili medicinski tehničar kao što je to to u klasifikaciji zanimanja zdravstvenog osoblja naravno uz doktora medicine odnosno specijalista neuropsihijatra, a da drugo zdravstveno osoblje kao što su laboranti nema potrebe da određuju takve mjere prisile niti da su tamo. tamo. Dakle uz te dvije opaske zaključno ću kazati da u klubu SDP-a smatramo da je ovo zaista značajan iskorak u napretku i ostvarivanju prava prava osoba s duševnim smetnjama da odražava promjenu paradigme u pristupu prema osobama s duševnim smetnjama u RH čime se napušta isključivo medicinski pristup i zamjenjuje se inkluzivnim medicinskim pravnim i socijalni modelom. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Nada Murganić. ja sam se odlučila replicirati čisto da zajedno sa vama podijelim ovo razmišljanje kao i drugi medicinsko osoblje. Bilo bi i s vama ću se složiti da je to zaista problematično. Naime, osobe sa duševnim smetnjama nisu samo smještene u zdravstvenim i psihijatrijskim ustanovama. One su smještene i u socijalnim ustanovama pogotovo kada su u toj nekakvoj kroničnoj fazi i dugotrajno borave u tim ustanovama, a upravo su te socijalne ustanove potkapacitirane sa zdravstvenim osobljem pogotovo sa liječnicima … kažem da im je gotovo pa nedostupan psihijatar. Meni je jasno da one moraju boraviti u socijalnim ustanovama, ali kada sam kritizirala to nije zato što imam zlu namjeru i da smatram da mi nismo zavrijedili zakone koji su postavljeni na vrlo visokom stupnju gdje se štite sva ta prava odnosno gdje su zastupljena sva načela nego samo zato što sam itekako svjesna ukoliko smo mi potkapacitirani koliko smo kadrovski neopremljeni, koliko smo siromašni za lijekove i za štošta. I ne znam da li bi se sada složila sa vama da li treba i drugo medicinsko osoblje jer u ustanovama socijalne skrbi sa takvim bolesnicima su njegovateljice. **Mulić, Melita (SDP)** Pa ja zaista mislim, a mislim da mogu i na određeni način dovoljno kompetentno govoriti o tome jer sam završila zdravstvenu školu, mislim da njegovateljice nisu kvalificirane da bi odredile mjere prisile. Ja razumijem da u dobrom dijelu hrvatskih zakona što pokazuje provedba Vlade jedan normativni optimizam i ja sam u tom kontekstu govorila i dala primjedbu i na vaš amandman vezano za dodatno opterećivanje koje predlažete centara za socijalnu skrb ali radije se zalažem za to da imamo taj normativni optimizam koji naravno mora biti precizan, zato sam rekla da zakonsko rješenje i formulacija ovog članka bi trebala biti precizna jer mislim da drugo to zdravstveno osoblje koje čak granično se može uopće ubrajati u zdravstveno osoblje može određivati ovako važne mjere kao što su mjere prisile jer njima lišavamo slobode i pojedinca. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HSU-a Ljiljana Cvjetović. Izvolite. Hvala. pravni položaj osoba sa duševnim smetnjama određen je zakonima koji definirajući njihova prava i regulirajući uvjete za primjenu medicinskih postupaka prema njima predstavljaju značajne pravne mehanizme u funkciji zaštite ove kategorije osoba. Posebna zaštita koju društvo mora osigurati proizlazi iz činjenice da je riječ o osobama koje zbog svoje nedovoljne …/Govornik se ne razumije./… kompetentnosti trebaju prije svega podršku i pomoć društva, često i liječenje a tek ponekad i nadzor nad svojim ponašanjem. Kao apsolutnu novinu u hrvatskom psihijatrijskom zakonodavstvu posebno izdvajam uvođenje obvezujuće izjave kojom se značajno proširuju prava psihijatrijskih pacijenata i na neko buduće vremensko razdoblje u kojem oni možda više neće imati sposobnost samostalnog odlučivanja o svojim pravima u realnom vremenu već će ta ovlaštenja biti prenesena na osobu od povjerenja. Iako na temelju dosadašnjih iskustava s primjenom takvih radikalnih novosti možemo predvidjeti da praktična primjena te novine neće biti ni malo jednostavna. Smatramo da je ona opravdana i da sva dosadašnja iskustva ne trebaju predstavljati argumentaciju za zadržavanje na nižim zakonodavnim standardima već naprotiv da zajedničkim naporima svih nadležnih državnih tijela i institucija kao što su psihijatrijske tako i pravosudne trebamo osigurati uvjete za njihovu provedbu. Odnos povjerenja između liječnika i pacijenta temeljni je preduvjet za svako uspješno liječenje. Kako bi se takav odnos uspostavio nužno je da pacijent vjeruje da podaci koje je o sebi iznio tijekom liječenja neće biti otkriveni trećim osobama. Naime pacijenti se često nalaze u situaciji nužde koji ih prisiljava da liječniku iznesu osobne i vrlo intimne podatke iz svog privatnog života za koje bi htjeli da ostanu neotkriveni. Kako bi ih se ohrabrilo da potraže liječničku pomoć nužno je osigurati im izričito i dosljedno poštivanje obveze čuvanja liječničke tajne. Kada govorimo o liječničkoj tajni u funkciji zaštite privatnosti osoba sa duševnim smetnjama onda taj institut dodatno dobiva na svom značaju. O tome je vodio računa i predlagatelj pa je u Glavi V. detaljno regulirao zaštitu tajnosti podataka i medicinske dokumentacije. U zakonu se izričito propisuje da pristanak osobe sa duševnim smetnjama na otkrivanje saznanja o njoj do kojih je došlo tijekom liječenja mora biti pisan. Mogućnost davanja zamjenskog pristanka na otkrivanje podataka o osobi sa duševnim smetnjama koju pored zakonskog zastupnika sada ima i osoba od povjerenja ograničena je na slučajeve kada su podaci potrebni radi ostvarivanja prava osoba sa duševnim smetnjama. Osoba od povjerenja uvodi se kroz model obvezujuće izjave opisan u Glavi IX. Zakonskim odredbama je propisano da svatko može ovlastit samo jednu osobu koja na to pristane da nakon ispunjenja zakonskih pretpostavki umjesto nje dade ili uskrati pristanak na određene medicinske postupke. Ovaj institut koji će se po prvi puta pojaviti u hrvatskoj psihijatrijskoj i pravnoj praksi zasigurno će otvoriti mnoge dvojbe međutim radi se o institutu koji je u vrlo ograničenom okviru prilagođen i prenesen iz modernih, komparativnih zakonodavstava te se očekuje da će se s vremenom i uskladiti praksa sa predviđenim zakonskim rješenjima. Nadalje, radi se o alternativnom pravnom rješenju koji može zamijeniti nepotrebne postupke za ograničavanje poslovne sposobnosti, osobama sa duševnim smetnjama kada ne postoje razlozi za njihov prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu. Ali nadalje, postoje druge opravdane medicinske indikacije za njihovo liječenje onda kada nisu sposobne same dati pristanak. U skladu sa međunarodnim pravom radi se o pravnom institutu koji u ovom trenutku odgovara najvišim standardima. Neki od psihijatrijskih postupaka i danas mogu i trebaju razmatrati u kontekstu njihove stručne, etičke i pravne kontroverznosti. To su u prvom redu postupci elektrokonvulzivnog liječenja, primjene psihokirurgije i kastracije te medicinskih, biomedicinskih istraživanja na psihijatrijskim bolesnicima. Novost je glede primjene elektrokonvulzivne terapije da pristanak na taj oblik liječenja može dati zakonski zastupnik što dopušta važeći zakon a niti se ne može provoditi nad osobama koje su prisilno smještene u psihijatrijsku ustanovu što je također do sada bilo moguće. Uz to novim se zakonom traži pozitivno mišljenje nadležnog etičkog povjerenstva. Osnovna novost je da se ova istraživanja ni u kojem slučaju ne mogu provoditi nad osobama koje nisu kadre potpisati pristanak. Ponoviti ću ono što sam naglasila u raspravi o prijedlogu zakona. Nažalost u nas ne postoji primjereno razvijena psihijatrija u zajednici i jasna briga društva da se tim osobama pomogne unutar njihove sredine. Prema tome zakon kojem su neki od osnovnih proklamiranih ciljeva zaštita ljudskih prava i unapređivanje zdravlja bi mogao dovesti do smanjenja hospitaliziranih bolesnika i povećanja broja hitnih prijama češće agresivnih bolesnika, povećanja potrebe za forenzičkim tretmanima te povećanja broja socijalnih slučajeva. Ako se tako dogodi onda će se priča o zaštiti ljudskih prava u biti pretvoriti u svoju negaciju. Stavak 3. članka 12. utvrđuje da lišenje poslovne sposobnosti ne znači nesposobnost za davanje pristanka. Ovdje leži velika opasnost za psihijatra. Pretpostavimo da je psihijatar u 2 sata ujutro hitno primio osobu lišenu poslovne sposobnosti koja je dala pisani pristanak. Potom se nakon primjene tretmana … neki neželjeni ishod, moguće i smrtni i što se događa kada takva osoba pristane na postupak, a potom se zbog postupka dogodi negativni ishod. U mogućem budućem sudskom procesu vrlo je lako dokazati da ovakva osoba nije bila sposobna dati primjereni pristanak. Osim toga, teško je zamisliti da bi npr. kirurg operirao osobu lišenu poslovne sposobnosti bez pristanka skrbnika. 5. stavka 1. zadržan je pojam resocijalizacija, što je termin koji se više ne koristi u suvremenim psihijatrijskim udžbenicima. Primjenjuju se postupci rehabilitacije, stoga resocijalizaciju treba izbrisati jer rehabilitacija pokriva značenje tog pojma. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HNS-a Igor Kolman. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjena zamjenice ministra. Temeljna ideja i korist istovremeno ovog zakona je uvođenje dakle principa zaštite prava osoba s duševnim smetnjama i u tom pogledu mi u klubu HNS-a smatramo da je ovaj zakon značajno povećanje prava i značajni napredak kad govorimo o zaštiti ljudskih i građanskih prava osoba s duševnim smetnjama. Posebno kad govorimo o recimo situacijama gdje uvodimo pristanak osobe, odnosno ispitivanja sposobnosti pristanka osobe, ali i odluke etičkog povjerenstva ustanove, mogućnost prisustvovanja raspravi o prisilnom smještaju, specijalizacija sudaca itd., itd. Sve su to pozitivni pozitivni iskoraci koji su već i zamjenica ministra i moji prethodnici u raspravi istaknuli, neću ponavljati. Ono što je također važno i o čemu je već bilo govora je i taj institut osobe od povjerenja, kao i to da se Povjerenstvo za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama više ne imenuje pri Ministarstvu zdravlja nego pri Ministarstvu pravosuđa u smislu prebacivanja težišta sa medicinskog na ovaj pravosudni, odnosno pravni aspekt. To nam se isto tako čini vrlo dobrim i korisnim i pametnim potezom. Dakle cjelokupna zapravo priča ovog zakona je da se naglasak stavlja na pravo i zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama. Ipak dvije stvari koje bismo željeli naglasiti, kod imenovanja osobe od povjerenja trebalo bi pripaziti kako će se to konkretno provoditi. Bilo je govora o članku 72. Činjenica je da on propisuje da psihijatrijska ustanova je ovlaštena obavijestit centar za socijalnu skrb, onda je centar za socijalnu skrb ovlašten obavijestiti sud, onda sud u izvanparničnom postupku može. Dakle dok sam to nabrojao već je prošlo zapravo vrijeme koje u takvim situacijama možda ne bi trebalo proći. Radi se o vrlo osjetljivim životnim situacijama u kojima se ljudi mogu naći i možda bi trebalo poštovana zamjenice ministra vidjeti prije glasanja da se na neki način ili da se nekim podzakonskim aktom kao druga mogućnost ta procedura malo ubrza, malo postane aerodinamičnija, da se tako izrazim, dakle da ona i u praksi ne bude tako komplicirana kao što djeluje na papiru u tom članku 72. I druga stvar na koju bismo željeli upozoriti, a to je nešto što smo i u prvom čitanju govorili, a to je da nam se čini problematičnim da se u potpunosti izostavlja mogućnost primjene mjera prisile u slučaju ugrožavanja imovine. imovine. Ova sličnost s amandmanima je sasvim slučajna, dobili smo ih nedavno na stol, ali činjenica jeste da u situacijama ozbiljnog ugrožavanja imovine zaista bismo mogli razmisliti prije nego što izglasamo zakon da možda amandmanom Vlade na neki drugi način uvedemo mogućnost da se i u tim slučajevima ostavlja barem mali prostor primjene mjera prisile u nekim ekstremnim situacijama ako ništa drugo i šteta je da nismo to do sada doradili. Međutim neovisno o tome, ponavljam, smatramo da se radi o dobrom zakonu, smatramo da se radi o ozbiljnom iskoraku u smislu zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama i imajući na umu i podršku koju je ovaj zakon dobio od triju pravobraniteljica koja se svaka na svoj način bave ovom Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva se javila Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa evo kolega Kolman, mislim da je u cilju zaista zaštite, govorim zakon se zove zaštita osoba sa duševnim smetnjama i mislim da trebamo imati jedan jedinstveni stav da poboljšamo ovaj zakon baš u onom dijelu gdje štitimo. Štitimo prije svega od njegove krive procjene. Svatko od nas može imat krivu procjenu. Moram priznati možda sam subjektivna ili nisam dovoljno informirana, ali mi osobu s duševnim smetnjama na neki način vještačimo, a s druge strane o vrlo važnim životnim odlukama prepuštamo da ona donosi bez nekakvog kontrolnog mehanizma. E sada, kada će centar za socijalni rad reagirati? Da li je bolje preventivno reagirati ili je bolje kada se već donesu neke odluke, kada te odluke već prouzroče neke posljedice. Dakle ona je već smještena, već već je psihijatar vidio. Dakle, samo se radi o tome da mi nismo isključili centar za socijalni rad nego smo mu istu obavezu dali, samo u neko drugo vrijeme, u vrijeme kada može prevenirati i zajedno sa tom osobom sa duševnim smetnjama, možda prodiskutirati, odnosno pretresti neku odluku. U tom smislu je ovaj cilj. I mislim da zaštita od nekakve agresije kod uništavanja imovine je itekako važna. Ne mislim štititi imovinu, nego štitimo osobu koja koristi tu imovinu, kojoj će ta imovina koja će trebati njihovim obiteljima i uništavanje može ga i ozlijediti. Dakle, jedan i drugi amandman je u smislu zaštite osobe sa duševnim smetnjama. Hvala. Odgovor, kolega Kolman. Izvolite. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Što se tiče ovog prvog dijela oko osobe od povjerenja ja se tu mogu složiti sa kolegicom Mulić da je amandman koji vi predlažete možda stvarno dodaje proceduru koja je opet prekomplicirana i previše je toga. Međutim, negdje bi možda između onoga što imamo sada u ovom prijedlogu i vašeg amandmana trebalo naći neko srednje rješenje s kojim se ipak s kojim se ipak omogućava da taj odabir osobe od povjerenje barem ako se ustanovi da zaista ne odgovara interesima osobe koja je imenovala, da ta procedura na neki način bude brža i efikasnija. Što se tiče ovog drugog dijela tu ja osobno sad govorim osobno, neću govoriti u ime kluba što se amandmana tiče. Ali ja bih se tu složio da zaista neke situacije ekstremne uništavanja ili oštećivanja imovine bi mogle ući u ovaj dio sa primjenom mjera prisile i u tom smislu mi se čini da ovaj zaista odličan zakon i zaista veliki napredak što se tiče reguliranja ove materije bi sa te dvije male modifikacije mogao postati možda još i malo bolji. Hvala. Sljedeća replika Melita Mulić. Izvolite. U principu iako osobno mogu iznijeti nekakvo stajalište mogla bih napraviti suglasje. Mislim da nam je cilj kada je u pitanju ovakav zakon bilo kakvo ideološko ili političko pripetavanje i prepucavanje, nego zaista da napravimo najbolji zakon što je bolji moguće. Mislim da, evo vidite dakle kolegice Murganić bi zakomplicirali proceduru, a vi smatrate da je ovo dovoljno, da je i prekomplicirano. Ja mislim da ovdje svatko radi svoj posao, da člankom 72. se zna da oni koji su u kontaktu sa osobama sa duševnim smetnjama, sa osobom od povjerenja koji su stručno osposobljeni donose procjenu da daju to u Centru za socijalnu skrb koji je uvjetno rečeno samo netko tko je statusna procesna karika, prosljeđivač i da onda o tome jednako tako, dakle meritorno odlučuje sud na temelju stručne preporuke. Ja mislim da se tu nema prostora za pojednostavljivanje. Evo samo toliko. Hvala. **Kolman, Igor (HNS)** Ja se zapravo većim dijelom slažem. Ja isto mislim da je amandman koji kolegice i kolege iz HDZ-a predlažu pretjerano to opet regulira. Ali meni se činilo, dakle kad ovako izvana gledam meni se čini da tih nekoliko koraka koji svaki od njih neku količinu procedure, neku količinu vremena i onda ova formulacija da su ovlašteni, a ispravite me ako griješim zapravo pretpostavljali mogućnost da ne odreagiraju tu mi se čini da postoji prostor, da stručnjaci koji se time bave u pravnom smislu formuliraju članak drugačije da cijela priča bude brža, efikasnija, da se tu ne gubi, da ne ostavljamo prostor. Naime, čini mi se da ova formulacija ostavlja strahovitu količinu mogućeg prostora za gubljenje vremena. I to je ono što me u tom dijelu brine. Dakle, u tom smislu ja se slažem potpuno i sa namjerom i sa načinom na koji je to regulirano samo mi se čini da bi možda proceduralno, procesno trebalo to tako formulirati da se manje prostora ostavi mogućim gubicima vremena u tom postupku.

Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra pravosuđa. Iako smo mogli na ovom mjestu možda očekivati i zamjenika ili ministra nekog drugog ministarstva. Ali evo ovo je zakon koji predlaže i brani i obrazlaže Ministarstvo pravosuđa. Dakle, radi se o Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. Iako u ovom materijalu kojega smo dobili u mnogim člancima su upravo apostrofirane osobe koje skrbe o osobama sa duševnim smetnjama u smislu da se spominju psihijatri i drugo medicinsko osoblje, a i cijela tematika ovoga zakona je hajde da kažem granično i zapravo i interdisciplinarno između, dakle primjene medicine i pravosuđa u ovom u ovom zakonskom prijedlogu. Pa evo da počnemo odmah od hajde recimo amandmana koji je ovdje došao na naše klupe u kojem se za članak 61. kaže da za mjere prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama smiju se primijeniti samo iznimno ako je to jedino sredstvo da se otkloni neposredna opasnost koja proizlazi iz njezinog ponašanja, a kojom ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život ili zdravlje. Amandmanom se stavlja još zarez i kaže ako ugrožava pokretnu ili nepokretnu imovinu veće vrijednosti. Pa sad evo i predlagatelja amandmana pitam što je to veća vrijednost? Nije definirano, dakle to nije definirano koja veća vrijednost. Je li to lonac, vaza, automobil, ne znam koja. Dakle, amandman je čak i u redu, ali nije definirano veća imovina. Hoće se to odrediti Hoće se to odrediti nekim novčanim iznosom ili pak možda reći pokretnu i nepokretnu imovinu koja je opasna, čije je korištenje odnosno uništavanje opasno po život ili po zdravlje. I tako možemo definirati, ne moramo govoriti o visini vrijednosti te imovine. Mislim da sam jasan. Ono što smo na Odboru za zdravstvo govorili i oko čega su se lomila koplja to je članak 62. ovoga zakona. A to je da u stavku 1. piše da odluku o primjeni mjere prisile donosi psihijatar i nadzire njezinu primjenu. I u stavku 2. ako zbog iznimne hitnosti nije moguće čekati na mišljenje ili odluku psihijatra onda odluku o primjeni mjera prisile može donijeti doktor medicine, medicinska sestra ili drugo zdravstveno osoblje. Bili smo razgovarali o tome da promijenimo ovo drugo zdravstveno osoblje. Što je to drugo zdravstveno osoblje? Pa je čak bio evo i moj prijedlog da stavimo medicinsko osoblje. Dakle, ono se označava iz područja medicine iako u zdravstvu imamo 30% do 40% djelatnika koji rade u zdravstvu, a nisu zdravstveno osoblje, nisu medicinsko osoblje jel', a rade u zdravstvu. Dakle, sama terminologija ili drugo zdravstveno osoblje malo je ostala visjeti u zraku iako možda možemo ostaviti i ovako kako piše s obzirom na situacije u kojima se može naći osoba sa duševnim smetnjama Dakle, nakon što mjere prisile donese ta recimo druga zdravstvena osoba onda je o tome obvezna obavijestiti psihijatra koji će pregledati osobu s težim duševnim smetnjama i odlučiti. Iako je to kada malo primijenimo u praksi taj opisani slučaj mislim da je to sve skupa dakle netko će odrediti mjere prisile pa će obavijestiti psihijatra pa će on razgovarati sa osobom sa težim duševnim smetnjama. Sve skupa je postupak za kojega ponekad za kojega ponekad i nema vremena baš toliko puno koliko ovdje proceduralno piše da bi trebalo zakonski obaviti. Ono što je još značajno, a to su u ovom zakonu Povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama koji prema ovome zakonskom prijedlogu, a prema članku 14., dakle ima svoja prava. I to je mislim na vrhunskim europskim i svjetskim standardima zaista ovo što je napisano u članku 14. Sad da ne čitam, ima 19 stavaka ovaj zakon, da ostvaruju sva prava. Ajde počet ćemo s kraja, neka ćemo značajnija jel' reći. Osigurana podrška za život u zajednici, predlagati premještaj u drugu ako nije zadovoljan u drugu psihijatrijsku ustanovu, sudjelovati u vjerskom i kulturnim aktivnostima, družiti se s drugim osobama u ustanovi i/ili i primati posjete. Znamo i danas da ima osoba i ima odjela psihijatrijskih neću sad govoriti da ne reklamiram nijednu ustanovu u RH u kojoj ima i osoba koje su potpuno izolirane prema odredbi jasno psihijatra i to. Ali, evo ovdje piše da se mogu družiti sa drugim osobama u ustanovi i primati posjete. neki dan sam evo imao zamolbu za jednu intervenciju za jednu osobu u jednoj ustanovi za koju je rečeno da je potpuno zatvorena i potpuno desocijalizirana, dakle bez kontakata sa sa ostalim u bolnici ili da nema mogućnosti i bilo kakve aktivnosti osim što se nalazi u ta četiri zida. Nadam se da će i ta osoba nakon razgovora koji sam omogućio sa ravnateljem te ustanove da će doći do promjene u tom smislu. Ali evo ovdje je zakonom to propisano sva prava koja proizlaze iz smještaja u jednu takvu ustanovu pa se nadam da ovaj zakon za kojega evo moram reći iako nema ministra, ali tu je zamjenica, opet pohvalno, koji je obuhvatio zaista sve aspekte i segmente problematike osoba sa duševnim smetnjama. I nema zaista puno zamjerki niti bi nekakav čini mi se amandman to je sad stvar klubova itd., osoba koje hoće ulagati amandmane. Ali evo ovaj zakonski prijedlog će biti u ime kluba HDSSB-a mogu govoriti prihvaćen prihvaćen kao konačni prijedlog zakona i bez nekakve posebne primjedbe. Zaista je to materijal koji je europski ajde da kažem tako iako ne nosi oznaku P.Z.E. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva se javila Nada Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Pa evo ja bih samo kolegi Grubišiću možda pojasnila tu mjeru prisile koja je vezana za uništavanje imovine. Potpuno ste u pravu kad kažete što je to imovina veće vrijednosti, da li ćemo je ne znam precizirati sa nekakvim iznosom? Činjenica je da jednostavno smo smatrali da je dovoljno ovako ostaviti jer zna se kada se primjenjuju mjere prisile i zna se po prilici što nekome predstavlja veća vrijednost. Ako se to dogodi u obitelji jako je važno da li mu je pala šalica, normalno da to neće oko toga se raditi drame, ali da se uništi nešto što je toj obitelji važno. Naglašavamo materijalni status, stambeni uvjeti osoba sa duševnim smetnjama je inače jako loš i u njihovim nekim događajima odnosno izljevima pogoršanja zdravstvenog stanja to vrlo agresivno izgleda i vrlo nasilno izgleda. I kada se zove ili Policija, kada se zove pomoć onda je to po prilici procjena onoga tko se želi zaštititi. Na koncu sebe i tu osobu. Dakle, to bi bila jel' ta veća vrijednost. Isto se može postaviti pitanje kada je ugroženo zdravlje, kada je ugrožen život jel'? To su neke procjene koje mislim da moraju stajati u zakonu sa pozicije zaštite te osobe. Dakle, razumljiva mi je vaša dilema jer smo i mi o tome razgovarali. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. Poštovana kolegice vidite ako pogledamo amandman u kojemu vi spominjete pokretnu i nepokretnu imovinu veće vrijednosti, ono što je iz medicinskog aspekta, dakle ovdje nećemo govoriti o vrijednosti imovine, što je značajno, to piše u članku 61.: "Da se otkloni neposredna opasnost.", ma nije bitno kolika je imovina ako postoji opasnost za osobu osobu sa duševnim smetnjama ili za neku drugu osobu njegovoj okolino. Dakle, da se otkloni neposredna opasnost koja proizlazi iz njezinog ponašanja. Dakle, ako neko na nekoga baca tanju ili nekakav oštri predmet, taj predmet može biti i zlatni, može biti i velike vrijednosti, ali je u tom trenutku u opasnosti nečiji život, onda je to ono što je značajno za metodu prisile, za primjenu prisile. Nije bitno kolika je vrijednost, može neko uništavati nečiji prsten od bižuterije, ako je to nekome velika vrijednost, to mu je značajno i emotivno je vezan za to, to je njemu velika vrijednost i sad će on primijeniti prisilu zato što je njemu zgnječio prsten recimo.

Hvali lijepa. Poštovani kolega Grubišić, pa ja sam očekivao zbog vaše struke da ćete vi možda naglasak staviti na nekim drugim člancima ovog zakona, a mi smo se upleli upravo u ovom što je inače već uobičajeno u pravnoj praksi, a to je izraz veća vrijednost. Nije to specifikum ovog zakona, to imate i u Građanskom zakonu, imate to u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dakle, čitav niz zakona koristi to kao nekakav tehnički termin, ma da je točno što vi govorite da u svakom konkretnom slučaju bi se trebalo utvrđivati o kojoj se to vrijednosti radi. Ja sam se ustvari javio da potaknem nešto drugo, a očekivao sam da ćete vi o tome govorit. Mi govorimo ovdje o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kod kojih vrlo često jedna od sudskih odluka i činjenica da takve osobe gube poslovnu sposobnost. I sada dolazimo u priliku čitati ovaj zakon, čitati članak 68. i onu obvezujuću izjavu gdje ovlašćujete nekoga da u vaše ime de facto pristaje i na neke medicinske zahvate, a pri tome zaboravljamo da je u aranžmanu ove iste Vlade u nekim drugim zakonima recimo osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, omogućeno biračko pravo i to aktivno i pasivno. Dakle, mi smo legalizirali u ovoj državi osobama koje nemaju poslovnu sposobnost da mogu birati i biti birani na sve dužnosti, govorim sada o lokalnoj samoupravi, vjerojatno će i Sabor doživjeti istu sudbinu, izgleda da idemo u tom smjeru. I to je ono što ustvari narušava ustavno pravo građana da svi imaju pravo samo na jedan glas, ali o tome, ovo nije sigurno područje ovog zakona, međutim govori se i o posebnim pravima i mislim da bi bez obzira na dobru namjeru da se pomogne osobama s duševnim smetnjama ipak trebalo imati u vidu činjenicu da oni gube poslovnu sposobnosti i da taj gubitak poslovne sposobnosti za sobom povlači određene posljedice. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. Gospodine Mlakar, razmišljao samo ja o ovome što ste vi govorili o poslovnoj sposobnosti i pravima koje je dala ova Vlada na aktivno i pasivno pravo kao u u izborima, pogotovo za lokalnu samoupravu. A vjerujte mi da takvi dosegnu i do Vlade Republike Hrvatske, ne samo do Sabora kao što ste vi rekli. No, ono što ste u provom dijelu rekli da bih ja iz svoje struke nešto komentirao, jedino što se tiče moje struke je članak 16. i članak 17. U članku 16. piše primjena psihokirurgije, a ja sam kirurg, znači lobotomija. Prema osobi sa duševnim smetnjama nije dopuštena. Znači ja tu nemam šta raditi ni komentirati. I slažem se s tim člankom da lobotomija kao psihokirurgija nije dopuštena. I pod člankom 17. također i kastracija. Eto to dvoje ja kao kirurg, to je moja struka. Prema tome, ja se slažem s ovim člancima da nije dopušteno ni kastracija, ni lobotomija i ne bi. A o ovome što ste rekli, o pravu glasačkom, odnosno ovom, to, zaista ćemo imati priliku raspravljati da ispadne da smo u kontradikciji. Ova Vlada zapravo je ovim, dobro ste vi kao pravnik primijetili, i vi kao čovjek koji se bavite upravnim pravom, pa onda i biračkim, to je zapravo vaša struka, i dobro ste primijetili pa evo možete i to iskomentirati. Hvala lijepo.

kad mi govorimo o zaštiti, odnosno skrbi o duševni bolesnim osobama, odnosno osobama sa duševnim smetnjama tada vrlo često razmišljamo o nekakvoj klasičnoj psihijatrijskoj skrbi. Međutim, to je javno zdravstveni jedan problem. A kad govorimo o ljudskim pravima o čemu govori ovaj zakon, tada moramo reći da nam i to govori koliko smo kao društvo, odnosno država, lokalna zajednica spremni učiniti za te naše sugrađane. Naime, tu smo odgovorni stvoriti što bolje uvjete kroz zakonodavne, edukativne i druge aktivnosti. Prisjetiti ćemo se i nedavnog, možda prošle godine kad smo proglasili Dan prava osoba s duševnim smetnjama. Prema tome, i tu smo pokazali da je ipak naše društvo stavlja brigu o duševnim bolesnim osobama negdje kao prioritete. Kad gledamo i ovaj zakon i pročitamo tko je sve sudjelovao u izradi ovog zakonskog prijedloga odnosno, tko je sve sudjelovao i u javnim raspravama, možemo reći da je struka rekla svoje, a potvrdu nam daju i tri pravobraniteljice koje su dale možemo reći zeleno svjetlo za ovaj zakon. Problema puno ima kada govorima o osobama sa duševnim smetnjama. Jedan dio se regulira Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i meni je drago što je ovdje, možemo vidjeti mi koji nismo pravnici, ali da je pažnja posvećena potrebama iz prakse. To prije svega se odnosi na mogućnost psihijatrijskog liječenja neubrojive osobe na slobodi, zatim mogućnost davanje izjave za slučajeve buduće nesposobnosti za davanje pristanka to je obvezujuća izjava i unapređenje uredi koje propisuje dobrovoljni smještaj. Posebna pažnja usmjerena je i na unapređenje teksta konačnog prijedloga zakona, kada govorimo o zaštiti prava djece s duševnim smetnjama. Naravno da je ovaj prijedlog zakona bilo usklađivanje s odredbama, s međunarodnim dokumentima, a isto tako i sa Zakonom o kaznenom postupku. Kada pogledate ovdje je bilo govora o napuštanju medicinskog pristupa prema osobama s invaliditetom koji je zamijenjen pravnim odnosno socijalnim modelom. Međutim ja ne bih rekla možda je to malo ovako, ovdje jest tako napisano, međutim svjesni smo toga da je ovo interaktivno, da ne možemo reći da je napušten nekakav medicinski pristup. Evo još nekoliko podataka u trogodišnjem razdoblju od 2010.do 2012.godine iz Ministarstva zdravlja imamo podatke da je preko tisuću predmeta prisilne hospitalizacije punoljetnih osoba, međutim na sreću nije bilo prisilne hospitalizacije djece. I još jedan podatak iz Ministarstva zdravlja da je do 5.mjeseca 2013.godine u psihijatrijskim ustanovama i odjelima u RH smješteno 3,200 osoba dobrovoljno, a 720 uz zamjenski pristanak, to znači ili skrbnik ili zakonski zastupnik. Prema tome, ovim konačnim prijedlogom zakona kada govorimo o pravima osoba s duševnim smetnjama koje su smještene u psihijatrijskim ustanovama dodatno je korištenje aktivno biračkog prava za vrijeme boravka u psihijatrijskoj ustanovi. Kada govorimo o reguliranju posebnih medicinskih postupaka što je bilo ovdje riječi i biomedicinskih istraživanja ovo jako podržavam, tu se obuhvaća i elektrokonvulzivno liječenje, psihokirurgija i kastracija što je kolega prije mene rekao. Prema tome i jedno i drugo i psihokirurgija i kastracija su zabranjeni što je jako dobro, a uvjeti za određivanje elektrošokova odnosno elektrokonvulzivnih liječenja i provođenja biomedicinskih istraživanja su prošireni. Znači ovo je jako dobro stavljeno u nekakve okvire kontrole. Zatim uvodi se kao novina smještaj bez pristanka. Smještaj bez pristanka je smještaj osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu temeljem pristanka koju je dala osoba od povjerenja ili zakonski zastupnik to je tzv. zamjenski pristanak. Zatim kada gledamo dio koji se odnosi na prisilni smještaj osoba s duševnim smetnjama poboljšane su odredbe kada gledamo i u postupanju policijskih službenika. Vrijeme prijema osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu skraćuje se na vrijeme od 48 sati, prema tome i to je dodatni oblik zaštite prava na slobodu osobe s duševnim smetnjama. još nešto o kadrovima, evo propisana je specijalizacija sudaca koji u županijskim sudovima odlučuju o postupcima prisilnog smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu, zatim je novina da se proširuje ovlasti suda koji je u postupku prisilnog smještaja ovlašten utvrđivati sve činjenice i izvoditi dokaze od važnosti za donošenje sudske odluke neovisno o prijedlozima stranaka. Jako je bitno prisustvovanje osobe s duševnim smetnjama u raspravi koja se može održati u psihijatrijskoj ustanovi. Naime u praksi su se rasprave održavale bez prisustvo takve osobe u prostorijama najčešće suda, suda, a o takvim osobama se odlučivalo odnosno u postupcima vještačenja one nisu bile prisutne. Ovo sada pozdravljam. Zatim recimo jedan problem koji je bio, a to je da se u manjim sredinama kada su zaposlenici psihijatrijskih ustanova koji su odlučivali o prisilnom zadržavanju osobe s duševnim smetnjama, bili su ujedno i vještaci što nije bilo dobro. Još bi nešto rekla kada govorimo o neubrojivosti osobe u kaznenom postupku onda je uvedeno kao novina psihijatrijsko liječenje neubrojive osobe na slobodi. Ovo liječenje određuje sud u kaznenom postupku kada su ispunjeni kriteriji za prisilni smještaj neubrojive osobe. Naravno da je ovo vrlo bitno i za rehabilitaciju i za resocijalizaciju, prema tome to se može posebno pozdraviti. Kada govorimo o mjerama prisile ograničena je primjena mjera prisile prema osobama s težim duševnim smetnjama. One se mogu primijeniti samo ako je to jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti koja proizlazi iz njenog ponašanja kojim se ozbiljno izravno ugrožava zdravlje ili život te osobe odnosno drugih osoba. U zakonu je također propisana obveza ministra nadležnog za poslove zdravlja da posebnim propisom propiše mjere prisile što će dovesti do standardizacije primjene tih mjera u psihijatrijskim ustanovama. evo bilo je govora danas o članku 62. odnosno primjena mjere prisile odnosno kod ugrožavanja materijalnih vrijednosti odnosno, ja ovdje isto tako se mogu pridružiti kolegama koji su bili za to da se takve mjere prisile ne ukidaju upravo zbog toga što je problem da se može ugrožavati život same te osobe i okolini gdje se nađe. Na kraju kada se upitamo da li se nešto promijenilo zadnjih desetljeća možemo reći da da, manje je bilo prisilnih liječenja, kraće su hospitalizacije. Međutim, da li je to zbog ovog zakona možemo reći i svih ovakvih budućih zakona, vjerojatno da. Međutim, isto tako su napredovala znanstvena saznanja, napredak je ostvaren i u terapijskim mogućnostima, novi psihofarmaci, nove psihosocijalne metode. Prema tome, mog reći da podržavam ovakvu koncepciju ovakav prijedlog zakonskog rješenja ali se vraćam na onaj početak kada sam rekla da ne možemo reći da je ovo samo pravni ili socijalni dio nego je naročito medicinski. I općenito sa osobama sa psihološkim smetnjama moramo brinuti sa više aspekata. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom Mirela Holy Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku rasprave želim reći da ću podržati naravno ovaj Konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama jer smatram da ovaj prijedlog donosi veliki pozitivni iskorak u pravcu zaštite osoba sa duševnim smetnjama. A osobe s duševnim smetnjama jedna su od najranjivijih i najdiskriminiranijih skupina u hrvatskom društvu. Posebno želim pohvaliti predlagatelja, odnosno Ministarstvo pravosuđa je nije pokleknuo pred pritiscima psihijatrijske struke kojih nije bilo malo, odnosno do kraja je branilo ambiciju, implementacije modernih rješenja kao u skladu sa međunarodnim pravom koja daju veća prava osobama sa duševnim smetnjama te ograničavaju prostor slobode i ovlasti koje su psihijatri do sada imali. Ovom prilikom ću se posebno osvrnuti na upozorenja koja sam dobila od aktivista iz Udruge Sjaj koja promiče prava osoba sa duševnim smetnjama. Naime, udruga tvrdi da su farmaceutski lobiji vođeni financijskim interesima tražili da se amandmanom promijeni odredba iz članka 20. stavka 2. prijedloga zakona kojom se zabranjuje mogućnost da zakonski zastupnik ili osoba od povjerenja umjesto osobe sa duševnim smetnjama dade pristanak na sudjelovanje o biomedicinskim istraživanjima. Ova namjera tvrde u Udruzi Sjaj bila je želja da se provede istraživanje medicinskog proizvoda kodnog naziva TRx0237 na ispitanicima sa Alzheimerovom bolešću. On će sukladno odredbama i ovog prijedloga zakona moći prikupljati ispitanike za to istraživanje međutim svi će morati dati svoj osobni pristanak što će zasigurno otežati postupak prikupljanja ispitanika. Međutim, svi međunarodni standardi ističu da je dobrobit pojedinca iznad dobrobiti razvoja znanosti. Članak 15. stavak 1. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom potpuno zabranjuje provođenje biomedicinskih istraživanja bez pristanka osobe nad kojom se želi provesti istraživanje. A jednako tako i članak 23. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske propisuje da nitko ne smije bez svoje privole, dakle ne privole zakonskog zastupnika biti podvrgnut liječničkim ili znanstvenim pokusima. U tom smislu aktivisti Udruge Sjaj upozoravaju da bi još uvijek važeći zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama da je bio stavljen na ocjenu ustavnosti, bio ukinut od strane Ustavnog suda upravo zbog očite neustavnosti. Izuzetno je važno i pozitivno da je Ministarstvo pravosuđa tu neustavnost ispravilo ovim prijedlogom zakona. Potpuno je etički neprihvatljivo i nehumano koristiti nemoć drugih ljudi i nesposobnost za davanje pristanka radi provođenja biomedicinskih istraživanja. Osim toga članak 260. Obiteljskoga zakona propisuje sudski nadzor do razine Vrhovnog suda za slučaj provođenja drugih biomedicinskih istraživanja dakle ne psihijatrijskih što pokazuje da zakonodavac posvećuje veliku pozornost u ovom području i zaštiti prava vulnerabilnih građana i politika u tom smislu mora Hrvatska mora obraniti pravo na vlastitu suverenost u zaštiti prava svojih građana i oduprijeti se bilo kakvoj politici koja dovodi u sumnju prava građana. Jer razina demokratičnosti i civilnih vrijednosti društva se najbolje ogleda upravo u odnosu društva prema svojim najranjivijim skupinama. Izuzetno sam zadovoljna što su ovim prijedlogom postroženi uvjeti za provođenje biomedicinskih istra istraživanja što sigurno stavlja i veći teret farmaceutskoj industriji koja u takvim istraživanjima vidi svoj veliki financijski interes. elektrokonvulzivna terapija u Hrvatskoj se trenutno upravo provodi u nekim biomedicinskim istraživanjima. I za ove postupke prijedlogom zakona potpuno je zabranjeno da pristanak na njih može dati zakonski zastupnik što znači da samo osoba sa duševnim smetnjama o tome može donijeti svoju odluku. Vjerujem da je to izazvalo jako veliku pobunu upravo zato što je lakše ponekad bilo pribaviti ispitanike za koje bi pristanak dao skrbnik a onda se ispitanike nije moralo pitati čak ni kada su se protivili takvom postupku. To je dovodilo a nažalost još i u ovom trenutku dovodi do teških kršenja ljudskih prava jer se nad osobama bez poslovne sposobnosti doista ože svašta raditi i da se njih ništa o tome ne pita. I u tom smislu nadam se da će donošenje ovog zakona poboljšati položaj osoba sa duševnim smetnjama u hrvatskom društvu te u tom smislu ponavljam da ću sa velikim zadovoljstvom glasati za ovaj zakon. Zahvaljujem. Završno će nam se obratiti zamjenica ministra. Izvolite gospođo zamjenice. Dozvolite mi da izrazim osobno zadovoljstvo strunom razinom ove rasprave. Pretpostavljam odnosno želim vjerovati da je ona rezultat sadržaja samog zakona odnosno prijedloga kojeg smo sastavili. Ona pozitivna reagiranja na sadržaj ne idu samo Ministarstvu pravosuđa i ja to želim podijeliti sa onima koji su radili na izradi ovog zakona i pogotovo sa nevladinom udrugom Sjaj koja je dala svoj veliki doprinos. Cilj je naravno bio i ja vjerujem da ćemo ga u primjeni zakona ostvariti, da se razina zaštite ljudskih prava podigne na višu razinu u našoj državi. Govorili smo o par pitanja sad u ovoj završnoj raspravi pa bih ako mi dozvolite dala određena pojašnjenja. Naime, u odnosu na članak 62. stavak 2. zaprimili smo amandman, mi ćemo se o njemu očitovati, ali ako mogu sada reći vrlo konkretno, dakle mi smo predvidjeli mogućnost da za primjenu mjera prisile odlučuje u izvanrednim okolnostima ugroze i hitnosti u prvom redu doktor medicine, zatim medicinska sestra, a u trećoj razini drugo medicinsko osoblje. Ne smatramo ovo problematičnim jer velim radi se o situacijama ugroze i izvanrednim okolnostima, a ono što je osigurač u okviru ove odredbe je daljnji nastavak sadržaja stavka 2. dakle koji su obvezni su o tome odmah obavijestiti psihijatra, a on će pregledati osobu s težim duševnim smetnjama i odlučiti o daljnjoj primjeni mjere prisile. Dakle smatramo da smo dovoljnu razinu osiguranja od eventualne zloupotrebe mjere prisile dali u cjelovitosti sadržaja odredbe stavka 2. članka 62. Ono što smo još dalje problematizirali ticalo se članka 70. i anticipirane izjave, odnosno da se centar za socijalnu skrb ovdje očituje o sposobnosti osobe. Ponovit ću, svatko od nas sada u ovom trenutku dok mi smatramo da smo duševno sposobni i zdravi, možemo odrediti osobu koja će za nas u slučaju kada nastupi takvo takvo naše stanje da nećemo biti sposobni odlučivati, dati izjavu o primjeni određenih medicinskih zahvata. Dakle mi smo sada duševno sposobni i ako smo duševno sposobni takvu izjavu dati, vjerojatno smo duševno sposobni prepoznati osobu koja je sada isto takva da daje odgovarajuće očitovanje. Ovaj institut smo uveli upravo zato da bi skratili vrlo kompliciranu sadašnju proceduru. Tko ima takva iskustva zna u slučajevima kada je osoba u fazi liječenja, a nije u stanju dati odgovarajuću izjavu o medicinskim zahvatima koji se predviđaju, koji su potrebni. Mi sada imamo situaciju da otvaramo postupak lišenja poslovne sposobnosti, imenujemo skrbnika, dakle ono što sad imamo od procedure je toliko komplicirano da je ovo svakako iskorak naprijed. Moramo imati osigurače sadržane u članku 72., dakle da se procedura zna. Mi držimo da ona nije ništa kompliciranija, da ne bi uopće trebala predstavljati zapreku i naravno da će omogućiti ono što nam je cilj, dakle da se pruži odgovarajuća medicinska skrb onda kada to bude potrebno. Što se tiče potrebe da se razmotri ugrožavanje imovine, ne bismo bili za prijedlog za takvu izmjenu, poštivali načelo razmjernost. Svako ljudsko biće, svaka osoba ima pravo na zaštitu svog dostojanstva i tjelesnog integriteta. Primjena mjera prisile moguća je samo u izvanrednim okolnostima i samo ako se ugrožava neko drugo pravo koje je po svojoj jačini tako veliko da zaslužuje da se mjera prisile prema nekom drugom primijeni. Za nas su ta prava ljudski život, odnosno zdravstveno i ljudska egzistencija, život i zdravlje, a ne bi to bila imovina. Bilo je u raspravi govora ako osoba koja čini ugrozu, ugrožava sama sebe, da, ako ugrožava sama sebe onda smo pokriveni ugrožavanjem njegovog zdravlja. Ali mislimo da zaštita imovine nije u razmjeru sa onim o čemu se onim o čemu se ovdje radi, dakle o mjerama prisile za osobu. Ponovit ću ono što sam uvodno rekla, stalo nam je do provedbe ovoga zakona, kao što nam je bilo stalo i do njegove kvalitetne izrade i prijedloga. Radimo na edukciji. Spomenut ću jer je to sad prigodno, da smo obilježili 6. lipanj, Dan prava osoba sa duševnim smetnjama, a obilježen je upravo edukacijom na temu ovog zakona u kojoj su interdisciplinarno sudjelovali svi koji koji će ovaj zakon i primjenjivati i vjerujem da ćemo do kraja godine stvoriti odgovarajući temelj da ovaj zakon bude dobar u primjeni, kao što ste ga ocijenili dobrim i u prijedlogu. Hvala vam lijepo. Hvala i vama zamjenice. Imamo dvije replike. Melita Mulić. **Mulić, Melita (SDP)** Zahvaljujem se potpredsjedniče. Postoji suglasje vezano za članak 72., dakle predlagateljice odnosno Vlade … Ministarstva pravosuđa i kluba SDP-a da je ovo, ajmo to tako reći, optimalna procedura, da je bolja nego prethodni prijedlog. Nešto o tome je govorio kolega Kolman i mislim da ne bi bilo loše da to uvažimo. Ja ne bih da mi dajemo amandman jer mi je teško napraviti procjenu, da neke stvari vremenski ograničeni, dakle da u članku 72. procedura ostane identična, ali da se odredi recimo vremenski rok unutar kojeg centar za socijalnu skrb nakon što zaprimi prijavu od nadležne psihijatrijske ustanove to mora proslijediti nadležnom, odnosno mjesnom sudu. Dakle da se ne dogodi da je zapravo ugrožena zaštita, sigurnost i zdravlje osobe s duševnim smetnjama jer ima neadekvatnu osobu od povjerenja, a zbog nekih institucionalnih ili nekih drugih razloga taj predmet skuplja prašinu primjerice u centru za socijalnu skrb, ne zato što možda netko tamo ne radi svoj posao, nego naprosto zato što su opterećeni ili kadrovski insuficijentni ili što jest.

poštovana zamjenice, govorimo o provjeri osobe od povjerenja. Vi ste rekli da svatko od nas može izabrati osobu od povjerenja koja će u slučaju eventualnog oboljenja nas zastupati. Međutim, mislim da ovdje govorimo o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. Dakle, govori se o tome da li će osoba sa duševnom smetnjom, dakle koja već ima dijagnozu, koja je već oboljela izabrati na pravi način pravovaljanu osobu koja će ju zastupati. Ako se pretpostavlja da će biti izbor uvijek dobar, da će bit dobar onda zbog čega član 72. Ponavljam, znamo i sami i vi ste to u članu 72. otvorili kao mogućnost da dođe do toga da taj izbor nije uvijek u interesu osobe sa duševnim smetnjama. Dakle, zašto ne bi prevenirali, smanjili bi proceduru. Kolegica Mulić stalno govori da ćemo zaštititi centar sa nepotrebnom administriranjem. Smanjit ćemo proceduru jer puno je lakše nešto nego razrješavati kada se već dogodila eventualna šteta. Dakle, ovo je zaista u cilju zaštite osobe sa duševnim smetnjama. A što se tiče imovine, naše stajalište i polazište je bilo da svatko ima pravo na sve što smo mi ovdje rekli što stoji u načelima kod pisanja pisanja ovog zakona kojim su se vodili kada se pisao zakon. Ali isto tako, svatko ima pravo pogotovo obitelji osoba sa duševnim smetnjama na dostojanstven život, na siguran dom. Dakle, mislim da se može i ta materijalna šteta smatrati kao razlog da se zaštiti u konačnici i osoba sa duševnom smetnjom, da se osigura i njima siguran povratak u njihove domove. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zahvaljujem zamjenici ministra. **Leko,